Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ние, депутатите от парламентарната група на „Движение за права и свободи“, подготвихме настоящата декларация, за да изразим позицията си, че България е изправена пред сериозен риск от продоволствена криза. Правителството е в пълно неведение за този риск. В така наречения пакет с мерки срещу настоящата комбинация от кризи, подготвен от управляващите, липсват мерки за подкрепа на селскостопанските производители, на тези, които произвеждат хляба на България и основните храни. Свидетели сме на целенасочена липса на отношение към земеделието. Миналата седмица станаха известни забележките и критичната оценка по Националния стратегически план по ОСП. Този стратегически план не отговаря на европейските амбиции и не е в синхрон със Зелената сделка. Липсва синергия на Стратегическия план с оперативните програми. Критиките на Европейския съюз са сериозни и към същността на плана. Планът изглежда като списък от интервенции, които не са логично обвързани, но освен това и част от тях се препокриват. Липсва конкретика в анализите, обвързани с нуждите на сектора. Тези забележки пораждат много въпроси – колко ще се забави получаването на европейски средства за българските земеделци? Има ли ясен график? Кога ще се направи информационна кампания? Кога ще се направят необходимите законодателни промени за земеделците от следващата година? В 405 точки Комисията излага своите забележки, препоръки, коментари и насоки. Част от препоръките на Европейската комисия са следните: Европейската комисия иска сериозни промени по отношение на зелената архитектура, биологичното земеделие, екосхемите, цифровизацията, разпределението на директните плащания. Отправяни са редица препоръки за увеличаване на средствата за малките и средните земеделски стопани. Комисията отчита, че Планът не взима предвид регионалните различия на страната и по-специално на тези по отношение на селските райони. Липсва амбицията за модернизация на селското стопанство, изключени са цели сектори от обвързана подкрепа. Изисква се разширяване на интервенцията хуманно отношение към животните към определени сектори. Изключени са два индустриални сектора от помощта: „Свиневъдство“ и „Птицевъдство“. България не е предложила нова референтна година за помощта за тютюн. Ние от „Движение за права и свободи“ предлагаме да има ясна методика за определяне на референтната година за тютюна, яснота и предвидимост за българските тютюнопроизводители, в това число и за техните осигурителни права. В Плана има около 100 бележки в предложените интервенции. Създава се впечатление, че част от интервенциите са писани за определени бенефициенти, което е с остра критика от страна на Европейската комисия. В момента страната ни е единствената в Европейския съюз, в която все още не са приети и не се прилагат никакви мерки срещу кризата за сектор „Земеделие“, докато в останалите страни членки такива влязоха в сила още през март – броени дни след началото на войната в Украйна. Примерите: в съседна Гърция, в Италия, във Франция, в Испания. Финансовият пакет на Франция включва 550 млн. евро за ферми, а именно 400 милиона за помощ за фуражи, 150 милиона за покриване на социалните вноски за фермери, които са засегнати от кризата. В Испания са заделени 362 милиона. Поради пълното неглижиране на селскостопанския сектор от правителството е много вероятно България да се окаже единствената страна в Европейския съюз, която ще унищожи родното производство в период, в който цял свят говори за продоволствена криза и за дефицит на хранителни стоки от първа необходимост. Цените на пшеницата тръгнаха стремглаво нагоре, вече има сделки на зелено на цени от 700 до 760 лв. на тон фуражна пшеница, чиято цена миналата година беше 300 – 350 лв. Очакванията са цените на хлебната пшеница да бъдат 900 лв. и нагоре на тон. За производителите това е добре, защото ще си покрият разходите за многократно поскъпналите торове, горива, препарати. Но основният въпрос е: какво ще стане с цената на фуражите? Никой от управляващите не говори в момента за това. Европейската комисия прогнозира, че пшеничената реколта в Европейския съюз ще достигне само 130 млн. т. Преди дни ООН излезе с прогноза, че всички световни запаси на пшеница ще стигнат едва за 10 седмици. Поради всичко това са необходими спешни мерки за осигуряване на необходимите количества за хляб и фураж в България, за попълване на държавния резерв и от мерки за социално поносими цени на хляба и на фуражите. В животновъдството ситуацията е критична. По информация на браншовите организации в момента 30% от млечните ферми са във фалит. Прогнозите са, че до месец 50% от тях ще фалират, а млякото и млечните произведения са не само вековен традиционен отрасъл в България, а и стоки от първа необходимост, които явно ще изчезнат от родното производство, защото според браншовите организации на животновъдите през тази година всички ставки са намалени единствено в България на фона на кризата. Защото България, образно казано, е изпуснала всички влакове или така наречени финансови инструменти за животновъдство, за които другите държави в Европейския съюз са се възползвали. Защото цените на суровините са скочили в пъти, а млякото едва с няколко стотинки. Изхранването на животните през последните години е поскъпнало от два до три пъти. Същевременно най-скъпото – овче мляко, за този период е покачило цената си само с 40 стотинки. Много от фермерите няма да могат при тези цени, както и при цените на горивата и тока, да продължат да отглеждат своите животни и вече са планирали да предадат в кланици и да приключат с тази дейност. Фермерите настояват да получат схема от Министерството на земеделието за фуражни достъпни цени, подпомагане за високите цени на горивата и тока. В същото време във Франция и Испания е въведена защитна цена на кравето и овчето мляко. Във Франция, Гърция има минимални изкупни цени за месото. В България няма никакви мерки, управляващите нехаят. Това безхаберие на правителството като цяло е престъпление не само към отрасъла, който загива, а и престъпление срещу нацията, защото продоволствената сигурност е част от националната сигурност на страната. Загива и производството на плодове и зеленчуци в България, отново поради липсата на политика за опазването и развитието му от страна на правителството. Този сектор години наред страда от системно недофинансиране, което доведе до обезлюдяване на повечето от селските общини. Браншовите организации посочват сериозни административни проблеми, проблеми с работна ръка, с реализация на своята продукция. Към това сега прибавяме и проблемите с поскъпналите торове, горива, препарати, семена. Не е изградена адекватна и действаща система на защита на производителите от извънредни обстоятелства и неблагоприятни климатични условия. Липсата на адекватен контрол на разходването на средства води до това, че сивият сектор съсипва селскостопанската продукция, произведена в България. Но поради неправилната политика от страна на държавата и липсата на контрол на практика в магазините липсват произведени в България зеленчуци, български плодове, месо и мляко. Необходими са спешни мерки, за да се подпомогне целият селскостопански сектор заради високите цени на горивата, на тока, на торовете, на фуражите, на семената, на препаратите, мерки за привличане и запазване на работната ръка, за контрол срещу сивия сектор, за осигуряване на пазари, за защитни и изкупни цени за млякото и месото, за осигуряване на системи за обезщетения при извънредни природни климатични условия. В противен случай рискът за продоволствена криза ще се превърне в реалност още през есента. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Мехмедова. Уважаеми колеги, уведомявам Ви за следното: На първо място, постъпило е оттегляне на Законопроект. На основание чл. 81 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е оттеглен Проектът на закон за доброволчеството, сигнатура № 47-254-01-23, от 4 март 2022 г. с вносители Десислава Атанасова, Деница Сачева, Екатерина Захариева и Радомир Чолаков.

С писмо на председателя на Народното събрание становището относно Национален план за въвеждане на еврото е предоставено на Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество. Съгласно Закона за фискалния съвет и автоматичните корективни механизми в Народното събрание е постъпило становище на Фискалния съвет относно Отчет за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 г. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по труда, социалната и демографската политика и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Преминаваме към: него участват Асен Василев – вицепремиер по еврофондовете и министър на финансите, заместник министър-председателят по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова, както и заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов.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

ресора на вицепремиера Константинова. Виждаме, че удобно отсъстват от днешния парламентарен контрол, затова моят въпрос сега ще го насоча към вицепремиера Василев. Уважаеми господин Василев, безспорен факт е, че войната в Украйна, която започна на 24 февруари, измести рязко от дневния ред на всички държави – членки на Европейския съюз, от преодоляване на последиците от пандемията с болестта COVID-19 към посрещане на спешните възникнали нужди за подкрепа на бежанците от Украйна. Вчера вицепремиер Константинова доста набързо, доста накратичко ни обясни за едни 148 млн. евро, с които държавата ни разполага вследствие обявената криза с бежанците от Украйна, и ни разказа набързо за мерките и дейностите, които се предвижда да бъдат изпълнени със средствата, които са предоставени от страна на Европейския съюз. Моят въпрос е кратък: за тези три месеца ние разходваме средства, които са свързани с преодоляване на всички последици от кризата. До каква степен тези средства се предоставят от държавния бюджет, републиканския бюджет на страната и до каква степен тези средства на практика идват от европейското финансиране през извънбюджетната сметка на Националния фонд? Благодаря Благодаря, госпожо Николова. Заповядайте, господин Василев, Госпожо Николова, благодаря за въпроса. Отговорът е доста кратък. За първия месец от бежанската криза, за месец март, средствата са от националния бюджет, те са малко над 15 млн. лв. Средствата, които са използвани за месец месец април, бяха одобрени с Постановление на Министерския съвет и те излизат от сметката на Националния фонд, те са 56 млн. лв. за месец април. Очаква се да бъде подобна сумата и за месец май, като средствата, които са необходими, за да могат украинските граждани да ползват здравната система в България и системата на образование в България, също ще излизат от сметката на Националния фонд по CARE-1 и CARE-2, пренасочваме в момента и останалите програми, а не само програмите до момента, които са пренасочени. Благодаря Ви, господин Василев. Заповядайте, госпожо Николова, за реплика. Благодаря Ви, господин Василев. Всъщност по това, което Вие ми казвате, че за последните два месеца сме разходвали средства от извънбюджетната сметка Национален фонд, тоест това е европейско финансиране. Моят въпрос е следният: всъщност оперативните програми и средствата, които реално постъпват, предоставени от Европейската комисия, имат много ясни процедурни правила. Как разходваме тези средства, при условие че нямаме одобрение от страна на Европейската комисия за промените в оперативните програми, как разходваме тези средства при липса на каквато и да е публичност, която е елемент на проверка от страна на Европейската комисия, която води след себе си ефекта на финансови корекции за държавата, как изобщо разходваме средства без проведени комитети за наблюдение по програмите, съответно одобрение на промените в оперативните програми и и потенциално предоставяне на тези оперативни програми към Европейската комисия? В решенията на Министерския съвет никъде нямаме одобрени промени на оперативните програми именно по линия на средствата, които постъпват по инструмента REACT-EU. Така че мисля, че в тази посока не знам госпожа Константинова какво е свършила като работа и заедно с ресорните министри, разбира се, които управляват тези средства, но на първо място, цифрите Ви не се засичат по отношение на европейско финансиране. Тя говори за 148 млн. евро, Вие говорите за 148 млн. евро плюс 44 млн. евро и половина, които идват от средствата на REACT-EU за 2022 г. В допълнение на това имаме едно решение на Министерския съвет от май месец, което казва, че всъщност пренасочваме средства от оперативните програми в размер на около 60 млн. евро. Всъщност не е никак ясно за цялата общественост, първо, с какви средства разполагаме по линия на бежанската криза, и второ, по какъв начин всъщност прозрачно Вие разходвате тези средства. Дори и мерките не са ни ясни много-много. Вчера не останахме с впечатление, че има яснота какво точно се прави от страна на правителството. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Николова. Заповядайте, господин Василев, за дуплика. Госпожо Николова, не знам какво точно не е ясно. Абсолютно ясно е за какво се разходват средствата, те са доста подробно описани в постановленията на Министерския съвет, даже хотел по хотел кои хотели какви средства са получили на база колко украински граждани са били настанени в тях. Средствата, които не са за хотели, са за „Гранична полиция“, за системата на МВР, за Агенцията за бежанците също са подробно описани. Общо средствата, които България може да използва, са 148 млн. евро от съществуващите програми. Това е решението на Европейската комисия. До момента ние имаме Постановление на Министерския съвет, с което разходваме 60 млн. лв. от тези средства, като остатъкът ще бъде разходван в останалата част от годината. На Вашия въпрос как се разходват средства, преди да са проведени комитети за наблюдение и всичко останало, което е необходимо, за да се преструктурират програмите, отговорът е много прост – авансово. Ако комитетите за наблюдение не одобрят преструктурирането, тези средства ще дойдат от националния бюджет. Тъй като в момента имаме право да разходваме средства по опростена cost процедура с Европейската комисия, тоест на бежанец за първите 13 седмици по толкова средства на седмица, в момента са пуснати, точно в обема на тези средства и на тази опростена процедура са пуснати авансови плащания от Националния фонд. Благодаря Ви. Благодаря, господин Василев. Преминаваме към въпросите от „Движение за права и свободи“. Заповядайте, господин Цонев.

имахме възможност да запитаме министъра на финансите относно методиката за индексиране на разходите по договори, сключени при условията на ЗОП, касаещи строително-монтажни работи. Отговорът, който получихме, беше беше условен, обвързан и с министъра на регионалното развитие и вицепремиер. И тъй като и двамата вицепремиери са тук, бихме искали да зададем въпроса отново тук в залата, защото това е много съществен въпрос не само за българския бизнес, за бизнес средата, но и за изпълнение на обществени поръчки, които са започнали и не могат да бъдат завършени, тъй като инфлационните процеси практически правят завършването на тези поръчки неизгодно, в загуба на изпълнителите.

страшно много влошава бизнес климата в страната; трето, ще доведе до задлъжнялост и на фиска към общините и на общините към фиска, което го наблюдаваме в последните години като много неприятно явление. Затова никак не е маловажно не само тази методика да бъде изготвена, ние имаме сведение, че е изготвена, не само да бъде приета, но да бъде обезпечена с бюджетни, а не със собствени средства, както се готвим да го направим в актуализацията на бюджета. Това не са излишни пари, напротив, такива пари ще предотвратят загуба на много по-голяма маса пари. Затова въпросът ми към Вас е за мерките и към вицепремиера Василев, и към вицепремиера Караджов – за мерките по тази тема да ни информирате. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Цонев. Заповядайте, господин Василев, за отговор. Благодаря за въпроса, господин Цонев. Ще оставя господин Караджов да отговори как точно се придвижва процедурата относно законовата база това да се случи. От гледна точка на обезпечението, още в бюджета при неговото приемане, на оригиналния вариант, който приехме в края на януари – началото на февруари, има заложена с 30% по-висока капиталова инвестиция във всички общини. Тоест разходите за капиталови инвестиции са вдигнати с 30%, точно защото общините казаха, че им трябва допълнителен ресурс да обезпечат по-високата стойност на проектите. Проектите, които са по европейски програми, в голямата си част има възможност да бъдат обезпечени в рамките на средствата от тези европейски програми

Допълнително в актуализацията не се налага да се залагат тези средства, тъй като те са заложени в самия бюджет отначало. Специално докъде е стигнала процедурата, господин Караджов ще помоля да отговори. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Заповядайте, господин Караджов, да допълните отговора.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 В Народното събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, като в няколко пестеливи текста се дава възможност на Министерския съвет чрез свое постановление да направи промени в Правилника за приложение на Закона за обществените поръчки, което ще се изрази именно в тази методика. Методиката е публикувана отдавна, мисля, че от две седмици, на уеб страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обсъдена е от нас в браншови порядък с Камарата на строителите в България, обсъдена е и с Националното сдружение на общините в България. Методиката се приема, тя предвижда шест отделни подотрасъла, да ги наречем, в строителния бранш – високо строителство, ниско строителство, ВиК строителство, пътно строителство, жп строителство... шестия, прощавайте, в момента не мога да го възпроизведа, но във всяка една от тези области е предвиден конкретен темп на нарастване в годините назад, тъй като инфлацията ще се компенсира със задна дата, както знаете, единствената точка на не-среща между бранша и правителството е за размера на тавана, до който може да се индексира. Нашето предложение е да бъде 15%, в предложението на НСОР и на Строителната камара е 30%. Къде и как ще се срещнем, е въпрос на разговори, които тепърва ще протекат между първо и второ четене на Закона, защото едва след като влезе в сила ЗОП, това изменение на ЗОП ще влезе в много спешен порядък, буквално следващата сряда, и тази методика за постановление на Министерския съвет. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Караджов. Реплика – господин Цонев? Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Господа вицепремиери, благодаря за отговора. Разбира се, ние имаме информация по тази тема, но беше добре да я чуят заинтересованите. Репликата ми е в две посоки и към двамата господин финансов Министър, увеличение на капиталовите разходи са преди всичко увеличение на капиталовите разходи по проекти, които ще започнат тази година, и по проекти, които се завършват тази година, но са започнали. Но по преценка и на кметовете, а и по наша преценка, е необходимо да се актуализира тази част, която е завършена миналата година, и не е добре да се използват парите за тази година за доплащания за миналата година. Затова никак не е зле да се предвиди в актуализацията, специално за възложителите на такива обществени поръчки, да се направи проучване, съответната информация да се вземе и да се предвиди там, където има доплащане за минал период, разбира се, доплащания, които са доказани, че са инфлационно завишени, това да бъде извършено. Защото няма как това да стане – с парите за тази година да се извършват плащания за минали периоди, освен ако някой кмет или някой възложител не е решил да наруши Закона за държавния бюджет, това е първото. И второто би било добре с Регионалното министерство наистина, освен с браншовите организации и с общините, да се води този разговор, тъй като те са доста сериозен възложител на такива обществени поръчки и всъщност там рефлектира най-тежко, тъй като общинските бюджети, знаете, са доста ограничени, особено в капиталовата част. После пак ще дойдат при Вас, господин Министър на финансите,

Благодаря за допълнителния въпрос. Господин Цонев, само едно уточнение. Методиката ще работи за проекти, които или не са започнали, или са в процес на изпълнение за частта, която не е изпълнена. Ако проектът е вече изпълнен и приет от общината, тогава няма да има индексация, тъй като работата е свършена в стар период при стари цени, така че методиката не предвижда. Независимо дали е разплатен, или не е разплатен, ако проектът е завършен, той да не бъде – и то даже ако е отчасти изпълнен, само за неизпълнената част ще важи методиката.

Няма. От „Има такъв народ“ – въпрос? Няма. От „Демократична България“? Също не виждам въпрос. От ВЪЗРАЖДАНЕ? Заповядайте, господин Ганев.

Господин Председател! Господин Василев, като ресорен вицепремиер, който отговаря за сектор „Енергетика“, бих искал да получа, по-скоро не само аз – обществеността да получи отговор във връзка със завършилия планов ремонт в АЕЦ „Козлодуй“ и регистриран тежък инцидент, който е застрашил ядрената безопасност. В края на месеца завършва планов ремонт на един от блоковете, извършван от фирми – подизпълнители основно, с участието на служители на АЕЦ „Козлодуй“. Тъй като сроковете, заложени за ремонта, и максималното бързане блокът да бъде пуснат в експлоатация притискат всички, най-вероятно се е достигнало дотам, че при приемане на обекта не са изпълнени всичките нужни тестове, преди да се стартират съоръженията, което довежда дотам, че възниква пожар, много тежък пожар след разлив на масло – няколкостотин литра масло изтичат от главната циркулационна помпа, помпа № 3. Възниква пожар и оттук започват големите проблеми, тъй като това е в един от най-невралгичните центрове в ядрената ни електроцентрала. Започват проблемите, тъй като, когато пристига ведомствената пожарна, се оказва, че шланговете, с които трябва да се подвържат и да започне гасенето с прилежащата гасителна система, не съвпадат.

Когато става това нещо, не може да се гаси пожарът по никакъв друг начин, започват работещите с прилежащи преносими пожарогасители – няколко часа, над 200 прахови пожарогасителя. Загасен е пожарът в крайна сметка и цялото това нещо е предотвратило наистина доста сериозна авария. Питането конкретно към Вас като правителство: информирани ли са в случая българските служби – в случая АЯР, и респективно оттук нататък, тъй като ние като държава с ядрена енергетика, информирани ли са международните асоциации и всички тези институции, от които трябва да се направи задълбочен анализ за цялото това нещо? Два дни, след като е пусната централата, излезе официално съобщение от ядрената ни централа, че плановият ремонт е завършил и че всичко е наред. Затова пак казвам: информирани ли са всички институции за този инцидент и направен ли е задълбочен анализ защо и как се е стигнало до този инцидент? Благодаря, господин Ганев. На мен ми се струва, че въпросът е от ресора на министър Александър Николов, но, господин Василев, ако имате възможност, нещо да кажете. Господин Ганев, първо, моят ресор като вицепремиер е „Еврофондове“, не е „Енергетика“. Господин Николов би следвало да отговори на въпроса. Дотолкова, доколкото Държавната агенция за ядрено регулиране е към мен като вицепремиер, не съм получил никакъв такъв доклад, че нещо се е случвало, и съответно предполагам, че то най-вероятно не се е случвало, или поне доклад не е стигнал до мен, защото, ако има такъв сериозен инцидент, това би следвало да бъде докладвано. Ще проверя и евентуално мога да Ви отговоря по-късно, но пак казвам, при условие че от Агенцията за ядрено регулиране не са сигнализирали към правителството, не мисля, че е имало нещо сериозно, което трябва да се докладва. Благодаря. Благодаря, господин Василев. Реплика ще има ли, господин Ганев? Господин Василев, благодаря за отговора. Точно заради това попитахме и точно заради това очаквахме, че ще отговорите, тъй като

Благодаря Ви, господин Председател. Колкото и да ми е неприятно, ще искам процедура по начина на водене, защото няма друг начин, по който да обърна внимание на залата за това, което се случва в момента. Очевидно Вие няма как да знаете дали говорещият от тази трибуна говори верни неща, дали говори лъжи, дали говори откровени глупости, но в случая трябва да се вземат мерки с подобен род говорене, защото това, което направи господин Ганев в момента, граничи с престъпление. (Ръкопляскания да излизаш и да говориш за аварии в АЕЦ „Козлодуй“, при положение че Вие дори не сте виждали какво представлява главната циркулационна помпа в АЕЦ „Козлодуй“, господин Ганев! Вие нямате идея за какво говорите въобще! Свалете си ръцете от АЕЦ „Козлодуй“ и не си правете личния пиар с подобни простотии! Благодаря, госпожо Василева. Преминаваме към втори кръг въпроси. От „Продължаваме Промяната“? Няма въпрос. От ГЕРБ-СДС? Заповядайте, госпожо Танева.

Уважаеми господин Председател, господа вицепремиери! Моят въпрос е към госпожа Корнелия Нинова, не към Вас, като ресорен на сектор „Земеделие“. Уважаема госпожо Нинова, на 31 май падна унищожителна градушка в района на Садово, Пловдивско, като причината, която бе обявена, е неизстрелването на ракети, които са осигурени. Още в рамките на дебата за бюджета ние подкрепихме продължаващата политика за противоградовата защита в България. Ракетите са осигурени, не са изстрелвани в продължение на, мисля, повече от 15 минути – по информация, която излезе в медиите, и близо 10 хил. дка обработваеми площи на практика са напълно унищожени. Уважаема госпожо Нинова, моят въпрос към Вас е по-скоро принципен. Има ли споразумение между Министерството на земеделието, Министерството на транспорта по отношение на приоритизацията при подобни възникващи хипотези – наличие на риск от градушки, прелитащи самолети или друг вид средства, кой се ползва с приоритет? Отговорът на този въпрос е изключително важен поради това – земеделският стопанин, когато тръгва да работи в определена територия, да бъде наясно какъв риск поема. Със сигурност това е важна информация по отношение на риска и за застрахователите, които правят застраховки. Вторият ми въпрос към Вас е: в подобни хипотези имате ли концепция за нов вид държавна подкрепа, която да обезщетява земеделските производители в тези случаи, тъй като в настоящия момент – и миналата година, и по-миналата година, прилаганата схема за държавна подкрепа при напълно пропаднали площи от подобни климатични събития е развита, направена с разчети за съвсем друг механизъм? Благодаря, госпожо Танева. Госпожо Нинова, заповядайте. Уважаеми дами и господа народни представители! Госпожо Танева, всеки път, като дойда, все повече и повече ми разширявате правомощията и ресорите. Недейте така, че ревност ще започне от колегите. Но сега сериозно. Първо, не съм вицепремиер с ресор „Земеделие“ и „Транспорт“. Второ, в Министерството на икономиката и индустрията не се занимаваме със стратегия по отношение на земеделие, транспорт, ракети, градушки и така нататък. Бих искала да Ви дам компетентен и точен отговор, но тъй като това не е в моите правомощия, няма да го направя. Това, което ще Ви предложа, ако и Вие приемете, сега да се обадя на министър Иван Иванов, и ако приемете, в редовния контрол, който предстои, да го изслушате по тези въпроси. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Нинова. Заповядайте, госпожо Танева. Уважаема госпожо Нинова, повярвайте ми, земеделските стопани, особено в този район, очакват с изключителен интерес отговора на този въпрос. Миналата година се създадоха нереалистични очаквания пак в същата хипотеза. Тогава в хода на дебата на бюджета миналата година – последният, който се прави, не знам дали беше вече с Вас като редовно правителство, но пак водих тогава дебат с господин Асен Василев пак по отношение на противоградовата защита, тя бе продължена. Но тогава в комуникацията на служебния кабинет беше създадено очакване, което не се реализира. Сега се получава същото. Настоящата държавна помощ, на практика прилагането ѝ като механизъм, не може да удовлетвори това, което се случи сега. И тъй като все пак Вие тук представлявате ресорни отговорници на отделните сектори като вицепремиери, би следвало да имате ясна концепция за това. Но ако нямате в момента, да, идването на господин Иванов и даването на ясни послания за този случай би било положително за земеделските стопани, които в момента са ощетени, а и тези, които работят на полето по принцип. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря. Колеги, нека да се съобразяваме с изискването, че тук въпроси се задават по общата политика на правителството, и да се съобразяваме с ресорите на хората, които са в залата. искам просто да е ясно, тъй като се свързах с АЕЦ „Козлодуй“, и съвсем нормално не са уведомени всички, защото е имало задимяване във връзка с омасляване на топлоизолация. Въобще не е имало прекъсване на работата, въобще не е имало такъв голям инцидент, за какъвто се говори. Но държа, господин Председател, да преставаме с тази практика и да наложите възможно най-суровото наказание за всяване на паника сред обществото защото тези хора използват лъжата и всяване на страх, за да вадят политически дивиденти. Сега е моментът подобни хора да бъдат наистина строго наказани, да не използват тази трибуна за всяване на паника и да се показват какви родолюбци са. Напротив, това са хора, които си играят със страха на гражданите, и това не трябва да се допуска в българския парламент. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, ще се обърна към Вас по начина на водене. Ще Ви помоля да прилагате еднакъв аршин към изказващите се. В едни случаи, когато правите забележка на народни представители от ВЪЗРАЖДАНЕ, че наричат една определена формация „Демократична България“, да кажем,

Така че просто ще Ви помоля да прилагате еднакъв аршин към народните представители именно за да поддържаме едно добро ниво на парламентаризъм. Разбира се, няма да вляза по същество в спора, по който се изказа колегата… ПРЕДСЕДАТЕЛ ще Ви помоля, когато давате думата и на нас като народни представители, да имате предвид и Вие, и представителите на Министерския съвет, че не сме дошли от тази трибуна да говорим врели-некипели, лъжи или глупости. (Силен шум и реплики.) Ще Ви помоля и Вас, господин Председател, и членовете на Министерския съвет, да обръщат внимание на това, което ние говорим като народни представители. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа вицепремиери! Господин Председател, моля Ви, вземете отношение относно това, което предложи господин Стойнев, и относно откровените лъжи, които казват от ВЪЗРАЖДАНЕ. Лично присъствах на пуска на 6-и блок на 28-и миналия месец, в събота. Блокът беше въведен в експлоатация според плана, който беше направен. Така че тази спекулация, която Вие отправихте

припомням Ви, когато организирахте първия митинг тук, до Народното събрание, във връзка с ковида, Вие призовахте хората отвън да влязат вътре в залата и да ни изнесат с краката напред. Господин Ганев, това беше Ваша реплика.

Естествено, че ще вземете, няма кой да Ви откаже – имате право на процедура. Но сега, ако трябва да съм честен, сами си го доведохте това. (Оживление, смях.) Няма какво да коментираме повече. коментираме повече. В смисъл, с подобни изказвания нямаше как да не вземат и народните представители отношение. Аз Ви предлагам все пак да спрем с тази тема и да продължим с блицконтрола. Господин Костадинов. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ (ВЪЗРАЖДАНЕ): Процедурата ми е към Вас, по начина на водене. Вие по принцип не сте човек, който може да бъде обвиняван в пристрастност, винаги съм го казвал, сега пак ще го кажа. А може би трябваше преди малко всъщност да направите забележка за това, което каза преждеговорившият. Аз ще бъда съвсем кратък. Всичко това, което се каза, много лесно може да бъде доказано. Тези емоционални изявления сега тук просто са излишни. Ще се види. Затова и питахме заместник министър-председателя. Той коректно каза, че ще провери. Като се провери, ще се види истина ли е, не е ли. Това ще стане ясно още следващата седмица. Абсолютно е излишно да коментираме в момента и да влизаме в подобни нелицеприятни квалификации и всякакви още други неща. Истината никога няма как да бъде скрита и тя винаги излиза наяве. Благодаря.

Да, страстите попречиха да направя дуплика. Уважаеми дами и господа народни представители! Разбира се, че градушката и убитата реколта на хората е изключително сериозен въпрос и много тежко се преживява от земеделските производители. Господин Председател, свързах се с министъра на земеделието. Той пътува насам. Моля да му позволите – и залата, ако наистина се интересува, а хората със сигурност се интересуват, да му позволите да говори пред парламента по онзи член от Правилника, по който министър може по всяко време да вземе думата и да даде информация пред народните представители. Господин Иванов идва и ако приемете това, ще даде конкретни и ясни отговори за това, което ще се случи оттук нататък в подкрепа на семействата, които пострадаха. Благодаря Ви, госпожо Нинова, включително и за тази активност. От ДПС има ли втори въпрос? Господин Байрам, заповядайте за въпрос. Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа вицепремиери, уважаеми дами и господа народни представители! Въпросът ми е свързан с трудовите възнаграждения в публичния сектор. При приемането на бюджета на България преди няколко месеца ние от „Движение за права и свободи“ бяхме направили предложение за увеличение за трудовите възнаграждения на служителите в общините и в държавната администрация, то не бе прието от Вас. Само малко данни. Средната работна заплата в момента е – към края на първото тримесечие, 1668 лв., нетно – 1294 лв., или спрямо март месец миналата година увеличението е с 11,2%. Годишната инфлация за март месец е 12,4%, през месец април инфлацията беше 14,4%. Виждаме, че инфлацията изпреварва увеличението на доходите в нашата страна. Увеличението на заплатите в частния сектор към края на първото тримесечие е 11,6%, а в публичния сектор на Вашето внимание, господа вицепремиери, все пак Вие ръководите тази администрация, е 1,8%. Не считате ли, че това създава предпоставки и риск човешкият ресурс, който работи в публичния сектор, може да се пренасочи да си търси препитанието в частния сектор и извън страната? Обмисляте ли при приемането на актуализацията увеличение

ВАСИЛЕВ: Благодаря за въпроса, господин Байрам. Както казахме и при приемането на бюджета, знаете, че там има заделени малко под 300 млн. лв., които могат да се ползват за увеличение на възнагражденията на администрации, които проведат съответните структурни реформи и оптимизиране на процесите, особено що се отнася до дигитализация, използване на компютърни системи за голяма част от работата и честно казано, закриване на звена, които са създадени преди 20 години, с отпаднала необходимост. Към момента има няколко системи, които са започнали тази оптимизация и които ще могат да се възползват от този фонд. Това е системата и на отбраната, системата на Министерството на вътрешните работи, четири или пет министерства плюс Министерския съвет, които също така са започнали да правят сериозни оптимизации и правилниците ще бъдат публикувани за обществено обсъждане. Има министерства, които не са направили тази оптимизация при тях, и съответно при тях няма да има увеличение на заплащането, докато не се завърши с оптимизацията на съответните администрации и процеси в тях. Към момента ние не предвиждаме допълнителни средства. Само да кажа, че в системите, в които има оптимизация и които могат да се възползват от тези средства, говорим за средно увеличение на заплащането от порядъка между 15% и 20%, така че то е изпреварващо на инфлацията. Системите, които по една или друга причина решават да не се оптимизират, съответно няма да получат допълнителни възнаграждения извън това, което е предвидено в Закона за бюджета. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Василев. Господин Байрам, заповядайте за реплика. Ние знаехме какъв ще бъде Вашият отговор. Само да напомня, Вие сте финансист, че инфлацията няма да чака оптимизацията. И в момента това пряко рефлектира върху всички служители в публичния сектор. В момента те ни слушат. Техният въпрос – основно към нас, най-вероятно и към Вас, но Вие много не ги слушате. Основният въпрос е: дали ще има актуализация на техните трудови възнаграждения? Дори в държавната администрация витае една питанка – една справка, която е изпратена от Вас до всички първостепенни разпоредители, справка, която искате, евентуално мислите ли промяна на модела на осигуряване на държавните служители? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря за репликата, господин Байрам. Господин Василев, заповядайте. Благодаря за допълнителния въпрос, господин Байрам. Може би за първия въпрос – забравих системите на здравеопазване и образование, които също видяха значително увеличение на заплатите. Що се отнася дали определена администрация, първостепенни, второстепенни разпоредители ще получат увеличение, това зависи изцяло от ръководството на съответния първостепенен разпоредител с бюджетни средства. Ако това ръководство проведе необходимите, пак казах, оптимизации управление на процеси, които да са по-добри, първо, всичко, което остава, то остава в министерството, не бива намален бюджетът. И второ, могат да се ползват допълнителни средства от този фонд, който е в бюджета – ал. 1, т. 5, ако не се лъжа. Що се отнася до това дали се предвижда да се направи промяна в начина, по който се заплащат осигуровките на държавните служители, в актуализацията такава промяна не се предвижда. В бюджета за догодина ние като Министерство на финансите бихме предложили такава промяна да бъде направена, така че държавните служители да се осигуряват по същия начин, по който се осигуряват служителите в частния сектор, като това, държа да отбележа, не доведе до намаляване на техните доходи. Тоест промяната да бъде направена по такъв начин, че да се запазят доходите на тези служители – нетно това, което те получават, но най-накрая държавните служители и служителите в компаниите да бъдат равнопоставени при тяхното осигуряване и при осигуровките и данъците, които те плащат, което смятам, че би било абсолютно честно, но изисква по-дълъг период от време за подготовка, преизчисление, разговори със социалните партньори.

Уважаеми господин Председател, уважаеми вицепремиери, уважаеми колеги народни представители! Исках вчера да коментирам тази тема пред вицепремиера госпожа Калина Константинова, но дебатът премина в една друга светлина и фаза – с плакати, подвиквания, знаци. Затова днес реших да продължа тази тема, като считам, че това са основни ценностни системи не само на левите хора в България, като солидарност, справедливост, свобода. Конкретният ми въпрос е следният: безспорно правителството се справя успешно с бежанската криза – няма две мнения по този въпрос. Няма да правя сравнение какво е било преди в предходни подобни, какво е сега, тъй като не считам, че трябва по този начин да се правят сравнения – различни са процесите, които текат. Безспорно кабинетът успя да направи така, че да подаде ръка на украинските бежанци и да направи безкрайно тежкият им живот максимално по-добър в това каквото им се случва. Но от друга страна, започва да се получава така, според мен, че наши работници и служители и българските граждани да не получават това, което им се полага, включително в колективни трудови договори. И конкретно към вицепремиера господин Василев. Голяма част от базите започват да се заемат от украински бежанци. Само в БДЖ работят 20 000 работници. Има служители в Министерството на отбраната. Има работници и служители във всеки един от тези сектори, които чакат своята почивка, а ще стане така, че няма да има къде и как да отидат да почиват те и техните семейства. Така че моят въпрос е: ако остане ситуацията, най-вероятно това ще бъде по този начин, може ли да се предвиди в актуализацията на бюджета средства за тези български семейства и български работници и служители, които също имат нужда от своята почивка – те и техните деца? Аз мисля, че това е справедливо и по този начин трябва да се подходи и наистина призовавам

и това, за което коментирам в момента. В крайна сметка не трябва за сметка на украинските бежанци да страдат и българските работници, служители, и българските граждани. Благодаря Ви! ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Гуцанов. Господин Василев, заповядайте.

Така че станциите ще реализират приход по тази линия. Оттам нататък съответният ръководител на ведомството, на което е станцията, може да реши по какъв начин да компенсира служителите в това ведомство. Благодаря Ви, господин Василев. Господин Гуцанов, заповядайте Уважаеми господин Председател, уважаеми господа вицепремиери, уважаеми колеги! Да, аз разбирам за станциите и напълно съм съгласен с вицепремиера, но тук големият въпрос е и за самите работници и служители. Затова аз още веднъж призовавам, когато се прави бюджетът, да се обмисли и тази възможност, за да не стане така, че българските работници да страдат от това, което се случва, с всичките уважения към това, което направи кабинетът. Безспорно то беше безкрайно успешно – няма две мнения по въпроса, но не трябва да бъде едното за сметка на другото. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря. Няма дуплика. Заповядайте, господин Атанасов, за въпрос от „Има такъв народ“. Уважаеми господин Председател, уважаеми вицепремиери, не искам въпросът ми да се разтълкува като всяване на паника към жителите на Северозападна България. През последния месец има изказвания от страна на представители на ГЕРБ при посещение във Видин, че за изграждането на магистралния път от Видин до Ботевград са били заделени в сметка на АПИ милиард и половина лева, които по време на служебното правителство са изхарчени, и заради това този път не може да продължи. Изказване направи и господин Бойко Борисов някъде по трасето на този път. Въпросът ми е към финансовия министър. Били ли са заделени такива средства, изхарчени ли са по време на служебното правителство

Благодаря за въпроса. Отговорът е доста прост. Сметка, заделена за Видин – Ботевград, няма. Има сметка за автомагистрала „Хемус“, в която са заделени 490 млн. лв., от които 470 млн. лв. са използвани. Но сметка за Видин – Ботевград няма, съответно заделени средства няма, съответно от въпроса не почива на фактология. Това, което в момента работим в Регионалното министерство, е да намерим начини да се финансират тези отсечки, защото за тях заделени средства няма и никога е нямало. Благодаря, господин Василев. Реплика, господин Атанасов? Заповядайте. Мога ли да разбирам, господин Вицепремиер, че причината е в държавата, за да се спре строителството, и търсене на начини за намиране на финансови средства, за да бъдат продължени двете отсечки от Видин

Има отсечка – мисля, че една или две, които са заложени по ин хаус, където проблемът всъщност е чисто правно, че тази отсечка е направена с неправилно възлагане и трябва да бъде решена, както ТРП-тата минаха през парламента, трябва да бъде решена през парламента, за да се отключи правният казус, за да може да продължи плащането към тези фирми. Така че има една отсечка, където фирмата не си изпълнява договореностите, където възлагането си е направено по правилния начин – през Закона за обществените поръчки. Мисля, че има две или три отсечки, господин Караджов може да Ви даде, предполагам, по-детайлна информация, където възлагането е направено ин хаус, което съответно противоречи на законодателството и трябва да бъде уредено с решение на парламента. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря. За допълнение, господин Караджов, заповядайте.

този изключително важен, скоростен път – автомагистралата между Видин и Ботевград, която ще се свърже с автомагистрала „Хемус“ и оттам със София или с останалата част на България. Наистина има няколко участъка, които са по Закона за обществените поръчки. По тях основният проблем, който се очертава, са административни и бюрократични процедури, от които няма как да се избяга, защото са изискване на Закона. Например първият участък от Видин в посока Монтана е участък, който изчаква две решения на Общината във Видин, заради промяна на нивелетата на пътя, тоест на нивото, на което ще стъпи пътят, по искане на самата община. Съответно ние сме издали акт за спиране на строежа и фирмата реално не е в забавяне. Друг е въпросът, че в разговорите, които се водят между Агенция „Пътна инфраструктура“ като възложител и фирмата изпълнител, знаем, че основно заради повишаването на цените на строителните материали фирмата изпитва трудности, тъй като договорът е сключен без никакъв аванс аванс – това не е ин хаус договорите с 35% аванс, а с нула аванс и първото плащане се дължи едва когато всичко е построено – на Акт 15, преди да е боядисана, така да се каже, и да са поставени мантинелите. Нормално е в тази ситуация да има такова затруднение, но формален повод за забавяне няма, защото все още Общината не е издала съответните промени в ПУП. В останалите части, в които имаме ин хаус възлагане, наистина намерен е някакъв подход, да кажем, все още не е конкретен вариант, за решаване изобщо на проблема с ин хаус ин хаус възлагането. Той непременно ще мине тук през Народното събрание в открита процедура и ясна, когато, естествено, сме готови, а това ще е съвсем скоро. Следващият участък, който се изпълнява по ин хаус, между другото, е с голямо забързване. Той почти 90% ще завърши в рамките на тази година. Зависи от една археологическа находка и начина, по който ще успеем да минем покрай нея, ако Министерството на културата, в случая НИНКН, ни даде разрешение да минем отчасти в хълма, на който се намира тази находка, ще свършим през ноември и де факто отсечката ще бъде готова предсрочно с една година. Вчера имах среща с Камарата на пътностроителните фирми, с които се разбрахме, че в рамките на един месец ще разплетем казуса с ин хауса и ще разплатим натрупаните задължения, които към днешна дата са около 130 милиона и в „Хемус“, и в пътя Видин – Ботевград. В този смисъл очакваното от наша страна и с актуализацията на бюджета едновременно през юли да се направи разплащане на дължимото, поради което в края на този разговор всички фирми от строящите „Хемус“ и строящите Видин – Ботевград поеха ангажимент пред мен, че от днес възстановяват ускорения темп на работа и че закъснение няма да има. Благодаря. Благодаря Ви, господин Караджов. От „Демократична България“ има ли въпрос? Няма. Втори въпрос има ли от ВЪЗРАЖДАНЕ? Заповядайте, господин Ганев.

Господин Василев, преди известно време направихте едно изявление, в което обявихте официално, че правителството ще пристъпи към вдигане таксите за предоставяне на полезни изкопаеми в България. Питането ми е – вече минаха повече от шест месеца, откакто се управлява с това правителство, предстои актуализация – ще бъдат ли направени тези промени скоро? Какво пречеше досега, ако въобще ще го обсъждат на коалиционния си съвет, това нещо да бъде направено? Има ли реален шанс да бъде направено, тъй като

Благодаря за въпроса, господин Ганев. Отговорът пак е доста прост. Промените са предложени. Те са направени в Наредбата за концесиониране на подземни богатства. Вдигнати са между четири и пет пъти таксите в тази наредба, което е предложението на правителството, и в момента тече обществено обсъждане. Когато общественото обсъждане приключи, Наредбата ще бъде приета от Министерския съвет и концесионните такси ще бъдат вдигнати. Благодаря, господин Василев. Реплика от господин Ганев. Господин Василев, аз не очаквах нищо по-различно от това, което казахте. В крайна сметка Вие направихте това изявление. Тук важният момент е „ще“. Затова попитах какво мислят Вашите коалиционни

Поясняващият ми въпрос към Вас е: това, което смятате и сте подготвили, ако влезе в сила, ще засегне ли сегашните договори или бъдещи договори, които ще се сключват за концесии. Благодаря. Заповядайте, господин Василев, за дуплика. Благодаря за уточняващия въпрос. Част от отговора ми беше в минало време. Анализът е направен, Министерството на енергетиката е пуснало – пуснало! – в минало време – за обществено обсъждане наредбата за новите концесионни такси. В момента тече 30-дневният период на обществено обсъждане. Като изтече периодът, наредбата ще бъде приета от Министерския съвет. Досега никой от коалиционните партньори не е изразил притеснения относно наредбата, а напротив – подкрепят. Що се отнася дали съществуващите договори могат да бъдат разгледани, промяната в наредбата позволява това да се случи. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Василев. С това изчерпахме въпросите от блицконтрола. Господин Иванов, заповядайте за изказване и благодарим, че се отзовахте така бързо. Ще си позволя тук на Ваше искане да дам, първо, една фактология, а след това да направя няколко коментара по темата във връзка с падналата градушка в Садово. Регионалната дирекция за борба с градушките в Поповица от състава на Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ защитава територията на 2244 кв. км. В нейна защита са разположени големи градове с прилежащите им територии, като село Труд, част от Пловдив, Асеновград, Садово, Първомай, Чирпан, Димитровград, Раковски и Брезово.

В 12,44 ч. от полигона искат и получават разрешение за противоградова дейност, наблюдават на радар развитието на процеса, като наблюдаваните клетки са 5 броя и в 14,31 ч. изстрелват първата ракета. До получаването на забраната са изстреляни общо 38 броя ракети по тези 5 клетки. В 16,13 ч. получават предупреждение от Центъра за координация използването на въздушното пространство за предстояща забрана за стрелба. В този момент на радарите се наблюдава разделянето на една от петте клетки и зараждането на шеста градова клетка, дъщерна на петата. В 16,15 ч. официално получават команда за забрана на дейността. Тази команда незабавно се свежда до всички 29 ракетни площадки и те изпълняват командата, като разреждат намиращите се на пусковите установки ракети, прибират ги в метални сандъци, тъй като това се извършва за намаляване на риска от непреднамерено изстрелване на ракети по време на забраната поради мълнии и статично електричество, и докладват за изпълнението на командата. Тук дебело искам да подчертая, че Центърът за координация използването на въздушното пространство не е част от Министерството на земеделието, а е координационен орган в състава на Министерството на транспорта.

с всички отговорни институции за изчистване на определени неясноти по отношение на работата на РВД и на този център и налагането на забрани по отношение на изстрелването на ракети. Защото те стриктно спазват тази забрана. Говорим тук за пътнически самолет, за който е имало информация, че ще прелети, и съответно рискът да бъде отнет човешки живот, мисля, че е по-сериозен, отколкото да унищожим селскостопанска продукция предвид настъпването на такава категорична забрана. Такова е нашето законодателство. на земеделието не носят никаква отговорност за това, че е наложена забрана, и съответно са спрели. Продължавам нататък. По време на забраната се наблюдава, че петте броя клетки дисипират, тоест намаляват своята сила поради проведеното въздействие по тях, а същевременно появилата се в 16,13 ч. шестнадесета клетка започва да действа, тъй като тя се е отделила от петата и съответно не се обработва поради забраната. В 16,31 ч. от Центъра за координация използването на въздушното пространство се получава команда за снемането на забраната и разрешаване на работата. Три минути по-късно се изстрелва първата ракета по шеста клетка, като до 16,52 ч. са изстреляни общо 15 броя ракети по нея. Още след първите ракети след около 2 – 3 минути се наблюдава дисипация на клетката, но не е достатъчна поради около 10 – 12-минутно прекъсване на стрелбата, което се оказва фатално. В 16,42 ч. в полигона от запад навлиза седма клетка и започва стрелба и по нея, като по нея са изстреляни общо 10 броя ракети и тя също дисипира.

град с размери на грах за около 3 – 4 минути са докладвани от ракетните площадки в Шишманци и Маноле. Общата площ на седемте обработени градови клетки е 460 129 дка, а само на шеста е 153 хил. дка, като 109 хил. дка от нея са обработени след забраната. За съжаление, 34 600 дка са останали необработени заради забраната и там съответно е паднала тази градушка, която е унищожила насажденията. Впоследствие в резултат на моя заповед още на 1 юни 2022 г. сутринта в Садово господин Георги Динев – заместник изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, и господин Николай Маринов – главен директор на Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“, посетиха град Садово във връзка с нанесени щети от паднала градушка на територията на града и неговото землище. Те установяват, че по

и служителите на Министерството както от Държавен фонд „Земеделие“, така от областните служби, така и от общинските служби по земеделие и земеделските стопани. За съжаление, аз тук искам да призова от трибуната земеделските стопани да не се въвличат в налагането им на лични и партийни интереси, за да страдат те, да се възползват от възможността, която им дава държавата, а именно да подадат своите заявления пред общинските служби по земеделие в 7-дневния срок, за да могат да бъдат обработени тези заявления, да се прегледат всички пропаднали площи, да се оцени степента на пропадане и държавата да може да изплати тези обезщетения. Тази година в държавния бюджет са предвидени 5 млн. лв. за обезщетение на земеделски производители в резултат на неблагоприятни климатични условия. Миналата година сме обработили всички дейности. Ще отворя една скоба. Знаете, в Раковски за първи път е направено – не знам по каква причина, индивидуално отваряне на програмата de minimis, за да бъде обезщетен само…

До 20 май! Това са за под 100%. За под 100%! Защото ние тази година за първи път – за първи път! – направихме компромиса да платим под 100% пропаднали площи с решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Под 100%! Досега никога не е правено да се плаща под 100% повредени площи. Тази година на 20 май приключи приемът. Днес, на 3 юни 2022 г., е платено всичко. Аз имам уверението на директора на Държавен фонд „Земеделие“, че днес сметките на земеделските стопани са заверени. За съжаление, Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ през годините е използвана, ако не се лъжа, да превозва, включително футболистите, от любимия отбор на председателя на Политическа партия ГЕРБ, но ние тази година с общи усилия на целия екип на Министерството успяхме да намалим до минимум цената, която се плаща. В момента страната е обхваната отвсякъде, с изключение на районите, където няма изградени ракетни площадки. Това е районът на Кюстендил и Смолян, но там различни причини налагат да не могат да се изградят тези площадки. Северна, Североизточна и Централна България са обхванати от така наречения самолетен способ. Ние направихме така, че сумата, която се плаща в минали години, тази година да бъде по-ниска. Оказа се, че това нещо може да се случи. Към днешна дата от държавата са изхарчени и предстои да се изхарчат 13,5 млн. лв. за покриване на територията на страната за борба с градушките. Отделно призоваваме земеделските стопани да застраховат своята продукция, защото държавата всяка година покрива 65% от сумите, които те плащат за застраховки в различни вариации – 65%!

и да не ги подтиква да искат за едно и също събитие да получават два пъти средства, защото това е все едно един автомобил, който е претърпял пътнотранспортно произшествие по чужда вина, да вземе пари от този, който му е причинил щетата, и да вземе пари от застрахователя. Нали се сещате какво означава това? Защото той ги подтиква да извършват и това нещо, а то е в разрез с Регламент 2016/7 на Европейския съюз и ако някой служител от Министерството го допусне, ще трябва да отиде на прокурор. Няма как, не е нормално един представител на местната власт да подтиква земеделските стопани да извършат незаконосъобразни действия. Държавата си е свършила всичко необходимо и в момента, в който си подадат тези заявления за подпомагане, да се обследват площите, тези земеделски стопани ще бъдат обезщетени. Знаете какъв е редът, има технологични карти, възстановяват се реално направените разходи – до 80% от тях за тези пропаднали площи, вече имаме практика. Тази година, подчертавам, за първи път платихме под 100%. Ако има и под 100%, ще вземем под внимание това. Тези хора няма да останат! За първи път държавата полага такива грижи за земеделските стопани и не мога да се съглася тук с изказването – много странно: в унисон ГЕРБ и ДПС излизат тук, от трибуната, в порядък и твърдят, че държавата не се грижела за земеделските стопани. Извинявам се, дами и господа народни представители, но за първи път тази година държавата

и твърденията тук, от трибуната, на някои народни представители, че държавата не се грижи, не са верни. Ние работим прекрасно с Министерството на финансите и ние сме направили своите разчети и на коалиционен съвет това нещо Това, че не е артикулирано като антикризисна мярка – не, това е регулярната мярка, която ние считаме, че трябва да се провежда и земеделските стопани ще бъдат компенсирани, защото ние знаем, че това нещо ще допринесе за преодоляване на продоволствената криза, която тресе цял свят. Ние сме една от държавите, която своевременно взехме мерки, и нямаме към настоящия момент зверско качване на цените, каквото има в други държави, благодарение на тази инвестиция – 143,5 милиона дотук, които ще бъдат изплатени в следващите дни, извън всичко останало. Знаете, че бюджетът на Министерството тази година беше завишен със 150 млн. лв. Няма такова нещо. Извинявам се, критиките, които Вие – не знам откъде сте взели тези бележки, за пореден път го казвам, защото те са служебна информация – за съжаление, са критики към Вас,

който каза: „Изключително зрял план. Изключително добър стратегически план.“ Добре, че за два месеца успяхме частично да оправим тези щети. В следващите три месеца ние имаме ангажимента този план да бъде перфектният план, който ще бъде приложен в България за земеделие, и ще го направим. Бъдете сигурни: българските земеделци няма да останат без пари, защото за първи път държавата, благодарение на нашата 2-месечна работа, Министерският съвет одобри 60% национално съфинансиране и това се оценява от Европейската комисия. Ако има някакви бележки, е благодарение на

кой ще вземе отношение? Госпожа Танева, господин Гаджев иска процедура преди това и господин Шишков иска процедура. Да не станат три отношения? МЛАДЕН ШИШКОВ

за следващите местни избори, все пак държим да отбележим, че той като човек, който не присъства в залата и не може да защити своето име, е хубаво да се уточни, че това е кмет на БСП – трети мандат. И ако кмет на БСП спира земеделците да получат подкрепа от министър на БСП, госпожо Нинова, Вие може да сте медиатор по този въпрос. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА

Благодаря, господин Председател. Процедурата ми е към Вас. Тъй като действително бяха допуснати немалко неистини от тази трибуна,

Ще има ли отношение от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“? Няма. Госпожо Танева, за отношение. Уважаеми господин Председател, господин Министър! Вие не бяхте тук. С това оправдавам и изкривяването във всичко, на което отговорихте.

че в момента действащото споразумение за начина на реакция при такива ситуации е във вреда на земеделските производители, а не че някой оперативно не си е свършил работата, и това трябва да е ясно на земеделските производители. Или в тази група, която ще се събира на 13 юни, Вие трябва да промените приоритетите, а промяната на тези приоритети не е земеделците да са последни и всичко преди тях да има значение. Това при всички случаи, за да функционира, трябва да е съпътствано с изключително нова, с нов механизъм държавна помощ за обезщетение на разходите на засегнатите страни – или на самолети, които се отклоняват, и превозни средства, или на земеделците. Сегашната държавна помощ, която се предоставя и се е предоставяла отдавна, е е нотифицирана и направена при друг логически механизъм и тя не може да удовлетвори стопаните, защото компенсаторната помощ за бедствия е направена по механизъм за удовлетворяване на част от разходи, които са смятани може би седем-осем години назад. Тук говорим за друга хипотеза: когато не може да се проведе изобщо защита. Недейте да ставате по-голям и от Матросов на амбразурата. Освен това Стратегическият план е основно променен от двете служебни правителства. В тезата си, че Вие най-малко сте променили, може и да сте прав. Не може, когато България е била инициатор на държавни помощи и поведе целия Източен блок за национална преходна помощ и ги защити, България сега да не подаде дати и за животновъдството, и за тютюна. Това са елементарни неща. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, госпожо Танева. Ализан Яхова ли ще вземе отношение от името на ДПС? Заповядайте.

вземам отношение по повод на Вашето изказване с един въпрос. Не стана ясно какъв ще бъде размерът на компенсиране на пропадналите площи и има ли се предвид това, че през настоящата година има сериозно завишение на разходите, на производствените разходи на земеделските производители? Именно защото я няма необходимата информация, ние многократно от трибуната и от парламентарната Комисия по земеделие задаваме въпроси относно политиката на финансово подпомагане на земеделските производители в тези изключително сложни условия на постковид криза, военни действия и продоволствена криза. На 24 март Европейската комисия изложи пакет от мерки за компенсиране на земеделските производители от цялата общност, както и за предприемане на действия за продоволствената сигурност на Европейския съюз. До ден днешен ние нямаме яснота относно това правителството какви мерки предвижда и какъв финансов ресурс предвижда за компенсиране на българските фермери. Благодаря, госпожо Яхова. От „БСП за България“ ще има ли отношение? Господин Свиленски, заповядайте. Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми вицепремиери, господин Министър, уважаеми колеги! Аз отношение по това, което каза министърът, няма министърът, няма да направя, тъй като той 15 минути обясни какво се е направило и какво трябва да се направи и какво не е правено през годините, но се учудвам, когато министри от ГЕРБ, бившият министър от ГЕРБ, застават на тази трибуна и имат хайде, няма да казвам дума, силата да критикуват и да задават въпроси. Какво сте направили за приоритизиране на

Господин Костадинов, слушаме Ви. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ (ВЪЗРАЖДАНЕ): Господин Министър, всичко това, което казахте, е много хубаво, обаче не можахме да чуем нещо много важно, защото всичко, което коментираме е постфактум – какво ще се направи, как ще бъдат дадени обезщетения, какви ще бъдат, в какъв размер и така нататък. Въпросът е, че ние не можахме да получим отговор на един въпрос, който всъщност вълнува доста голяма част от хората и който, за съжаление,

Едва ли, за съжаление, това е прецедент, но миналата година заради преминаващ американски самолет тогава не беше задействана системата. Системата очевидно работи. Може да не работи перфектно, може да не работи, както на нас ни се иска, и не работи както едно време, да не звучи прекалено носталгично, но факт е, че все пак работи и ние не може да обвиняваме хората вътре. Проблемът е, когато тя не се задейства нарочно. И не се задейства, защото минават на всичкото отгоре чужди самолети. Този самолет не е бил наш. Миналата година поне беше обявено, че е американски. Сега не се казва какъв Очевидно е, че в тази ситуация би трябвало да се вземат мерки, които да бъдат с предимство за българските граждани, с предимство за нашите земеделски производители, защото, ако всеки път, за всеки един подобен случай, особено сега с оглед на военните действия, където небето над България буквално гъмжи, пък и дори тук всяка седмица четат най-различни известия за това какви транспортни, съюзнически самолети минават и така нататък, ако всеки път се случва нещо подобно, ще ни излезе това много скъпо. Освен всичко друго е адски безотговорно към българските граждани, изключително безотговорно. Ние имаме възможност да се преборим с градушката, не го правим, след което започваме да си говорим и да спорим за това: ще се плащат ли обезщетения, какви и що. Това не бива да се допуска повече и смятам, ако се постави в крайна сметка интересът на българските граждани, на българските производители на първо място, че би трябвало по този начин да се подхожда, а не впоследствие тук да четем отчети, доклади и да се караме помежду си по отношение вече на неща, които са постфактум. (Председателят дава сигнал, че времето е

Благодаря, господин Председател. Имам право на лично обяснение, тъй като се чувствам засегната от казаното от господин Свиленски. Искам с две думи да кажа, че това, което свършихме по отношение на противоградовата защита, е в течение на няколко години, даже бих казала, самостоятелно. Изпълнителната агенция за борба с градушките надграждаше системата и ако 2009 г. са били предмет на защита около 17% от земеделските площи, този този процент площ, която може да бъде защитавана, вече може да доближи 80, ако продължи надграждането по двата способа. (Ръкопляскания Второ, напротив, аз казах и когато господин Иванов дойде, ние нямаме и не изразихме отношение, че земеделието и Агенцията не са свършили работа. Напротив, хората са си свършили работата в рамката на регулацията, която съществува към момента. Нашата теза, въпрос и искане е, че тази рамка – и средата е променена, че трябва ново споразумение, съпътствано с нова държавна помощ, която следва да удовлетвори щетите. При условие че средата е променена и сега няма защита в определен период, когато се налага, безспорно това обезщетение няма как да ги задоволи, аз съм направила всичко по отношение на това да бъда коректна. Нека не политизираме по този грозен начин, защото това може да бъде само в ущърб на земеделските стопани.

На първо място, беше запитано дали е актуална помощта, която се дава? Да, помощта е актуализирана, защото, знаете, уважаеми дами и господа народни представители, че помощта се изчислява на база на технологични карти, които ние сме осъвременили съгласно данните от Националния статистически институт и САПИ, които идват съвременни, от тази година, от първото тримесечие, така че е получена адекватна помощ. Пак призовавам земеделските стопани, ами, застраховайте се! Застрахователят ще Ви плати също, и там ще Ви платим 100% всичко – един път ще Ви плати застрахователят, един път ще платим ние, не да Ви подтиква някой друг: не се застраховайте. Ама ние плащаме 65% от сумата, на 100 лв. – 65 ги плаща държавата. И миналата година под 70% пропаднали и на тях им платихме своевременно – срокът беше до 20-и. Виждате, че за 10 дни са обработени документите и им е платено. Десет Ако по рано се бяха приготвили, по-рано щяхме да им платим. Реагираме своевременно. Ако има някакво несъответствие между това, което се изисква от земеделските стопани, и което други институции

пътнически самолет. Да спрем туристите, които идват от чужбина ли? Това ли да направим, защото стреляме с ракети? Просто трябва да се осъвремени начинът, по който се комуникира – това е проблемът. Нашите хора са изпълнили.

от ГЕРБ-СДС.) Вие сте взели мерки и ние сега не позволяваме да се случват подобни неща. Това е хубавото. По отношение на това, което и ДПС питаха. Да, ние сме впрегнали всякакъв ресурс – и европейски, и национален, и кризисните средства, които отпусна Европейският съюз. В момента в ход е промяна на регламент и когато това стане факт, ще го обявим официално – по наше искане, подкрепено от още 13 страни членки, а 14 държави членки са го поискали – да получим още европейски средства. С Финансовото министерство работим прекрасно и там на коалиционен съвет с вицепремиера Нинова сме защитили немалка сума, която ще допълни, и нашето подпомагане няма да бъде по малко от румънското – общото европейско и българското, което румънците са направили. А там подкрепят в пъти повече земеделските стопани. В пъти! Така че тази година държавата е на мястото си за първи път. Такъв ресурс никога не е даван. Никога! Тази година удвояваме стандартните държавни и европейски средства, които даваме. Удвояваме ги! Разбирате за какво говоря?! Така че молбата ми е да се спре с политиканстването в тази посока, за да може наистина тези хора да се съсредоточат в своята дейност, а да не се отклоняват в една или друга посока, за да не могат те да получат обезщетения, и така нататък.

Чакайте малко. По принцип последната дума трябва да е на народните представители в тази процедура.

секунда, господин Шишков. „Чл. 59. Членовете на Министерския съвет имат право да присъстват на заседанията на Народното събрание. По тяхно искане те се изслушват с предимство.“ Даваме думата винаги, когато министър поиска. поиска. „Председателят на Народното събрание може да определя времето, през което членовете на Министерския съвет говорят по определен въпрос.“ Това не го направихме. „(2) Всяка парламентарна група може да изрази становище по темата, по която е говорил членът на Министерския съвет, в рамките на две минути, когато темата не е включена в дневния ред.“

Няколко неща. На първо място, миналата година бяха отпуснати 15 млн. лв. от държавния бюджет, като от тях два милиона бяха за обезщетения за пострадалите от градушката в същия регион. Два милиона! Това, че сте предприели действия за изплащане на засегнати площи под 100%, е за адмирации, но имайте предвид, че това подпомагане с 50 хил. лв., което е по de не е абсолютно достатъчно за тези хора, които имаха площи с разходи над 2 млн. лв. Тоест те имат щети за 2 млн. лв., а Вие ги обезщетихте с 50 хил. лв. Това не е адекватна помощ, господин Министър. Това се дължи изцяло на човешка грешка, която човешка грешка се повтори и тази година. И тази година видяхме същия сценарий. Защо се получава така? Защо се получава така? Нека да Ви отговоря: защото в момента приоритизиран е полетът! Седнете в двете министерства, направете си работна група, намерете механизъм тези полети по някакъв начин, ако трябва, и те да бъдат обезщетявани – за заобикаляне, за отклоняване, за забавяне, каквото и да е друго, но имайте предвид, че продукцията, която се унищожава за милиони левове, не може да бъде компенсирана, защото това са разходи, това са загуби, за които на хората им трябват години наред, за да ги възстановят. Така че един полет винаги може да бъде отклонен с 10 или 15 минути – това не е толкова Да, това е нашият призив към Вас и затова Ви призовахме да дойдете в залата, за да Ви го кажем. Това подкрепяме като идея и като инициатива. Измислете нов механизъм! Измислете нов механизъм за подпомагане, защото в момента подпомагате

Не виждам. Почивка до 11,00 ч., когато започва редовният парламентарен контрол.

добре.